Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget hr. Alex Ahrendtsen (DF), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 1. oktober 2020 atter kan give møde i Tinget.

betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 211: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge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

Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 212: Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19. Af beskæftigelsesministeren

om ændringsforslag nr. 1-3, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Der stemmes herefter om ændringsforslag til Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3 og 4 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren eller om ændringsforslag nr. 1 og 2, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget.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 Der er ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde afholdes i dag, om ca. 10 minutter, hvor der skal stemmes om den endelige vedtagelse af L 211, L 212 og L 213. Mødet er hævet.